Доброго дня, шановні колеги! Прошу заходити в зал, приготуватись до реєстрації. Поки депутати заходять в зал, прошу уваги. Сьогодні, колеги, день народження режисера і громадського активіста Сенцова. І я запрошую до слова Ірину Геращенко, будь ласка, одну хвилину від трибуни. Шановні колеги! Сьогодні день народження Олега Сенцова, одного з десятка патріотів і активістів, які утримуються в російських тюрмах російською окупаційною владою. Олега Сенцова є тільки одна провина перед Росією, те, що він українець і патріот. Він не воював на чужій землі, він ніколи нікого не вбивав і в окупованому Путіним Криму його чекають двоє малолітніх дітей, літня мама. За Олега сьогодні бореться вже три роки українська влада, дипломати, всі люди доброї волі, за нього бореться його сестра. І сьогодні в Києві відкривається Саміт "Україна – ЄС". Я думаю, я можу зараз сказати, що це звернення всього українського парламенту до наших європейських друзів і партнерів з вимогою так само виконувати зобов'язання перед Україною і вимагати від Путіна звільнення негайного Олега Сенцова, а також всіх його колег, який Путін сьогодні утримує у в'язниці. Ми звертаємось до європейських партнерів. Шановні наші колеги, права людини – понад усе! Три роки незаконно утримуються громадяни України в російських тюрмах і на окупованих територіях. Ми закликаємо Європейський Союз… Будь ласка, хвилину. людей росіян, які внесені в список Сенцова і передані українською владою до Європейського Союзу. Всіх ефесбешників, суддів, всіх силовиків російських, які незаконно причетні до утримання українських громадян. Ми просимо Європейський Союз негайно долучитися до нашої боротьби за Олега, за Олександра Кольченка, за нашого колегу Сущенка, за десятки кримських татар, за сотні українців, яких утримують на окупованих територіях. Свободу Сенцову! Свободу всім українцям! Отже, колеги, я бачу, ми вже можемо проводити реєстрацію. Будь ласка, займіть робочі місця.

Отже, колеги, прошу провести реєстрацію для участі в ранковому засіданні Верховної Ради України. Будь ласка.

депутатів, зареєстрованих у залі, 357. І ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження цілого ряду наших колег.

І переходимо до розгляду порядку денного. Колеги, я в двох словах розповім логіку сьогоднішнього дня. Отже, на початку нашого розгляду, як і було передбачено в тижневому плані, це є питання про Конституційний Суд України. Але перед тим ми розглянемо Постанову про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради, а також про продовження роботи шостої сесії Верховної Ради України. Після того в нас будуть важливі питання бюджету, в нас буде важливе питання пенсійної реформи, і буде питання кібербезпеки. О 5-й годині за будь-яких обставин, колеги, за будь-яких обставин ми переходимо до питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Добкіна. Ми не маємо права будь-який інший день перенести це питання, і тому о 5-й годині, в 17.00, за будь-яких обставин ми маємо перейти до розгляду цього питання. Ви пригадуєте з позавчорашнього дня, розгляд цього питання триває близько години, і ми цілковито встигнемо між 5-ю і 6-ю це питання розглянути. Якщо в нас будуть йти складні питання, я буду знову виходити з ініціативою, щоб ми скасували перерву між 12.00 і 12.30, а також я буду виходити з ініціативою, щоб ми продовжили наше сьогоднішнє засідання до 9-ї вечора. Я прошу депутатів проговорити між собою ці ініціативи, обдумати їх і прошу підтримати ці ініціативи під час роботи і розгляду питань. Отже, ми переходимо до першого проекту постанови про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України (6631). І, колеги, я прошу зараз сконцентруватись і підтримати розгляд за скороченою процедурою. Я прошу усіх зайняти робочі місця і підтримати розгляд календарного плану за скороченою процедурою.

Готові, так? Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію, розглянути за скороченою процедурою проект Постанови про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, уважно голосуємо за скорочену процедуру, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. За-132 Я ще раз, колеги пояснюю, це питання календарного плану, яке є технічне, яке не потребує масштабного обговорення. Тому в мене є прохання підтримати розгляд за скороченою процедурою, колеги. Я прошу всіх змобілізуватися, зараз я ще раз посталю на голосування і прошу підтримати. Отже, я можу розраховувати на підтримку? Я ще раз ставлю питання, я ще раз ставлю питання розгляд за скороченою процедурою проект Постанови про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України (№ 6631). Я прошу всіх підтримати дану пропозицію. Прошу проголосувати, прошу підтримати, Прошу підтримати, голосуємо.

Колеги, я ще раз поставлю пропозицію на голосування, якщо вона не набере голосів, ми підемо в повний розгляд даного питання. Кожен бачить порядок денний, кожен бачить перелік питань, які стоять на порядку денному. Якщо зал переконливо налаштований, щоб ми календарний план розглядали годину, будемо розглядати годину.

Отже, я ще раз ставлю на голосування пропозицію розгляду проекту Постанови 6631 за скороченою процедурою. Я прошу кожного уважно підтримати і прошу проголосувати, інакше у нас може просто розбитись повністю сьогоднішній порядок денного з усіма питаннями. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Прошу голосувати, підтримуємо. Прошу голосувати.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 Шановний Голово! Шановні колеги народні депутати! На розгляд Верховної Ради України пропонується проект Постанови (реєстраційний номер 6631) про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, внесений народними депутатами України, членами комітету, відповідно до рішення комітету від 21 червня цього року. Проектом календарного плану пропонується розпочати пленарні засідання сьомої сесії восьмого скликання 5 вересня 2017 року, закінчити роботу 2 лютого 2018 року. Під час проведення сесії відводяться для пленарних засідань Верховної Ради 10 тижнів, для роботи в комітетах, комісіях, фракціях, групах – 7 тижнів, для роботи з виборцями – 5 тижнів, "годин запитань до Уряду" у Верховній Раді – 10 годин. Під час підготовки проекту календарного плану проведення сьомої сесії з метою створення сприятливих умов для більш раціонального використання робочого часу враховано орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради за 2017 рік. Зокрема, графік проведення чергової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи з 9 по 13 жовтня, ювілейної 50-ї Генеральної асамблеї ПАЧЕС з 28 по 30 листопада. Враховані строки розгляду Верховною Радою України проекту Закону про Державний бюджет на наступний рік. А також святкові, неробочі дні, дні релігійних свят, передбачені статтею 73 Кодексу Законі про працю України. Інформую, що проект календарного плану надсилався на розгляд депутатським фракціям, групам, а також Апарату Верховної Ради України. Комітет прийняв рішення з урахуванням пропозицій Апарату Верховної Ради України винести проект календарного плану на розгляд Верховної Ради України. Ним визначений наступний порядок: тиждень з 30.10 по 30.11 – робота у комітетах, комісіях, фракціях, групах; тиждень з 6.11 по 10.11 – пленарний тиждень; з 13.11 по 17.11 – пленарний тиждень… 30 секунд завершити. ПИНЗЕНИК П.В з 13.11 по 17.11 – пленарний тиждень; З 20.11 по 24 листопада – робота в комітетах, комісіях, фракціях, групах; з 27 листопада по 1 грудня робота з виборцями. Я знаю, що певне обговорення було серед керівників депутатських фракцій щодо можливих змін у зазначеному проекті, якщо вони будуть озвучені з голосу і підтримані залом, то комітет готовий при… Дякую вам. Шановні колеги, я можу зачитати, які зміни пропонуються. Колеги, я прошу уваги! Бо потім виникає багато питань під час голосування. Ви знаєте, що ми, готуючи календарний план, враховуємо роботу наших делегацій в ПАРЄ і інших міжнародних організацій для того, щоб у нас не накладались пленарні засіданні і засідання роботи наших міжнародних організацій. Тому є перша пропозиція. У зв'язку з тим, що комітетом Верховної Ради на початку роботи сьомої сесії необхідно розглянути на своїх засіданнях низку нагальних законопроектів, підготувати їх до розгляду у сесійній залі та розглянути питання планування своєї подальшої законодавчої діяльності, пропоную передбачити в середу, 6 вересня, роботу народних комітетів у комітетах та фракціях. Наступна пропозиція. Оскільки у Києві з 30 жовтня по 1 листопада відбудеться шоста пленарна сесія Парламентської асамблеї ЄС "Східні сусіди", пропоную вам у тиждень з 30 жовтня по 3 листопада працювати у комітетах та фракціях, а тиждень з 7 по 10 листопада провести пленарне засідання, тобто у листопаді в нас буде два тижні підряд для того, щоб ми змогли повноцінно прийняти Парламентську асамблею ЄС. Це друга пропозиція до календарного плану. І третя пропозиція. Колеги, щоб з 3 по 5 січня 2018 року робота була з виборцями для народних депутатів, а з 9 по 12 січня щоб працювали депутати у комітетах, комісіях та фракціях, і потім ми знову будемо мати два тижні підряд пленарних у січні. Отакі пропозиції пропонуються для календарного плану. І я прошу провести запис "два – за, два – проти" для обговорення. Будь ласка.

Будь ласка, Руслан Князевич від "Блоку Петра Порошенка", ваша позиція. Я прошу, пане Дубневич!.. Руслану Князевичу мікрофон, будь ласка. Дякую. Фракція підтримує ці пропозиції. Я просто хочу озвучити, що я так зрозумів, що виконуючий обов'язки голови комітету вже поправив ту пропозицію, яка випала з першого додатку, а саме, чомусь не передбачений тиждень взагалі роботи з 20 по 24.11.

Тому фракція буде повністю підтримувати з тими зауваженнями, які висловлені з трибуни парламенту виконуючим обов'язки голови комітету і Головою Верховної Ради. Дякую. Прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, я прошу дуже уважно, так, там зараз висловили позицію "Блок Петра Порошенка", які підтримують голосування за календарний план з усіма поправками, озвученими Головою Верховної Ради, а також першим заступником регламентного комітету. Будь ласка, від "Народного фронту" народний депутат Ємець з трибуни. Леонід Ємець, фракція "Народний фронт", місто Київ. Шановні колеги, у нас тільки на сьогодні 64 сторінки законопроектів, 64 сторінки надважливих законів, які ми маємо сьогодні прийняти. я дуже сумніваюсь, що сьогодні у нас вистачить часу на те, щоб обговорити закони, в яких є по 5 тисяч правок, на те, щоб прийняти сьогодні пенсійну реформу у нас сьогодні останній тиждень роботи. Шановні колеги, шановна пані Голово, я звертаюсь до вас, що сьогодні ми маємо поставити питання про те, продовжити засідання нашого парламенту до того моменту, поки ми не розглянемо ті законопроекти, які сьогодні знаходяться в залі сесійній, які не потребують подальшого обговорення в комітетах, це і медична реформа, це і пенсійна реформа, це і виборчі кодекси, це і Закон про Конституційний Суд. Цей парламент не має права йти на канікули, не прийнявши позитивне рішення щодо цих надважливих для нашої держави законопроектів. Я звертаюсь з проханням поставити це питання про продовження роботи нашої сесії до вирішення вирішення всіх цих надважливих питань на наступний тиждень. Мається на увазі, наступного тижня щоб у нас був робочій і прошу парламент і залу, і народних депутатів, пригадуючи, що вас обирали виборці для того, щоб ви працювали в цій залі і голосували за законопроекти, а не від'їжджали на канікули, я прошу підтримати це рішення і продовжити роботу нашої сесійної зали до прийняття усіх рішень в цілому. Дякую. Веде засідання що наступним питанням в порядку денному стоїть питання про продовження робот шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. Це стоїть наступним питанням, просто треба буде проголосувати. Колеги, ми завершили обговорення. ГУСАК В.Г. Шановні українці, шановні колеги, шановний Голово, в цьому календарному плані передбачено всього 10 тижнів пленарних засідань, у той час як у Верховній Раді України знаходяться десятки важливих соціальних і економічних законів, законів про підтримку переселенців, про відбудову житла, про покращання життя наших пенсіонерів, про допомогу нашим інвалідам, які Верховна Рада просто не розглядає, тому що немає часу. Тому не розуміло, чому не можна збільшити кількість пленарних тижнів. Друге. Трішки не зрозумілою виглядає логіка, що український парламент має підлаштовувати свою роботу під графік різноманітних міжнародних організацій. Участь в міжнародних організаціях – це важливо, але в Україні є міністерство зовнішніх справ, і український парламент має працювати передусім на народ України і складати свій графік відповідно до інтересів народу України. Але ми розуміємо, що парламент має працювати, що план, хоч якийсь план, навіть і недосконалий, роботи має бути. І тому наша фракція підтримає цей проект календарного плану. Дякую. Колеги, обговорення завершено. Я прошу заходити в зал, займати робочі місця. І хочу пояснити одну звичайну річ: коли ми призначаємо пленарне засідання під час роботи наших парламентських делегацій, особливо в ПАРЄ, ми маємо дуже складну ситуацію в залі. Тому, я думаю, є правильним рішенням, що ми, виходячи з регламентних норм, що ми маємо два тижні пленарних в місяць, ми їх все-таки намагаємося намагаємося скоригувати так, щоб вони не накладались на засідання парламентської асамблеї. Вважаю, це мудре і правильне рішення. І тому прошу усіх підготуватись до голосування і підтримати даний проект постанови. Отже, прошу зайняти робочі місця, прошу зайти в і і зайняти робочі місця. Ми переходимо до прийняття рішення. Отже, колеги, я ставлю на голосування проект Постанови про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (№ 6631) з поправками, які я оголосив з трибуни Верховної Ради України під стенограму. Прошу проголосувати за пропозицію комітету за основу і в цілому. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. За-254 Рішення прийнято. Колеги, в нас наступний проект Постанови про продовження роботи шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. Я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, за скорочену процедуру про продовження роботи шостої сесії Верховної Ради України. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. За-162 Рішення прийнято. Отже, шановні народні депутати, у зв'язку з важливістю завдань, які стоять перед Верховною Радою України, та необхідністю в будь-який час і період зібратися для прийняття важливих рішень, які можуть стати у нас на порядку денному, вношу пропозицію. Перше, продовжити строк проведення шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання до 5 вересня 2017 року. встановити, що з метою вирішення питань, пов'язаних із ситуацією в Україні та необхідністю прийняття у зв'язку з цим Верховною Радою України відповідних рішень, пленарні засідання Верховної Ради України скликаються у разі необхідності Головою Верховної Ради України. Третє. Голові Верховної Ради України у цьому випадку невідкладно, але не пізніше як за три дні до дня проведення пленарного засідання інформувати народних депутатів України про час і місце проведення такого пленарного засідання. Четверте. Апарату Верховної Ради України забезпечити здійснення заходів, необхідних для проведення таких пленарних засідань Верховної Ради України. Така пропозиція і я прошу її обговорити і прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка,

Шановні колеги, абсолютно вірно і мудро, що потрібно продовжити роботу. І у нас з вами накопичилося дуже багато законопроектів, які обов'язково ми мали би розглянути, і тому, можливо, і не варто продовжувати сесію і викликати нас, народних депутатів, в окремих випадках, а можливо і запланувати нам пленарний тиждень і не один. У нас сьогодні стоїть питання в другому читанні – розподіл земель за межами населених пунктів, а на Хмельниччині у мене на окрузі сільські голови просять прийняти цей законопроект. кілька законопроектів про харчування дітей в школі, і якби ми прийняли ці законопроекти, то з першого вересня можна було би будувати по-іншому роботу. І багато-багато чого іншого ми зобов'язані прийняти. Тому підтримуємо однозначно. Дякую. Дякую. Якщо є така вимога, колеги, давайте я окремо поставлю пропозицію, щоб наступний тиждень був пленарним. Якщо є така вимога, поставимо пропозицію, проголосуємо, щоби на тому тижні був пленарний. Сюмар Вікторія Петрівна, будь ласка. пройшли від початку до кінця. Це означає, що ціла низка дуже важливих для країни ініціатив вони просто відкладаються в довгий ящик. І ось ці перерви літом, ну, напевно, треба знайти ще одну якусь посаду в Україні, яка може собі дозволити бути на канікулах півтора місяці, особливо в країні, яка воює, особливо в країні, де представницький орган має нести ситуацію… нести відповідальність за ситуацію в країні. Очевидно, що ситуація може загострюватися в будь-який момент, очевидно, що український парламент має зібратися негайно у будь-якому випадку, коли буде на це відповідна потреба. Тому однозначно це правильне рішення. Фракція "Народного фронту" буде його підтримувати. Сесію закривати не можна. І працювати далі треба і треба про це чесно говорити українським громадянам, що сьогодні роблять народні депутати України. Ми не можемо добивати рівень довіри до парламенту, який і так зараз, на жаль, залишає багато кращого. Змінити цю ситуацію можна лише безпосередньо роботою, роботою і в залі, і в комітетах, і результатами у вигляді конкретних законопроектів на користь людей. Дякую.

Наївні наші радіослухачі і телеглядачі, коли слухають оці солов'їні співи, як депутати хочуть працювати, скільки нагальних проблем, які вони не вирішили, як вони всі безсеребреники хочуть відмовитися від відпусток, від Багам, від Канар – все заради народу. Невже ви думаєте, є такі наївні, хто повірив в вашу брехню? Да не дуріть ви людей. Немає дурних українців. Уже за 26 років вашої брехні нікому не вірять, крім Ляшка і Радикальної партії. Оце, шановні люди, всі, хто сміються, вони сміються над вами. Тому що вони привикли вас обманювати, обкрадати і сміятись. А я вам скажу правду. Для чого вони хочуть продовжити сесію? Президент Порошенко намалював гігантські плани по узурпації влади. Вони не встигають провести кодекси, які дадуть можливість монополізувати вплив на судову гілку влади. Вони не встигають провести закон про Конституційний Суд, який дасть можливість Президенту завести трьох суддів Конституційного Суду і вони не встигають цілий ряд інших законів прийняти для того, щоб дати можливість захопити повну владу в країні. Команда Радикальної партії єдина, хто стоїть у цьому парламенті проти узурпації, проти зловживань. У пана Голови Верховної Ради є законні і конституційні інструменти у випадку необхідності скликати позачергову сесію для розгляду нагальних проблем. Шановні колеги, у мене до вас порада. Ви засиділись у цьому гнилому політичному болоті! Ідіть на свіже повітря, ідіть до людей, тільки не на Канари, не на Багами, а до українських людей! Вони хочуть вас бачить і хочуть "потриматися за ваше горло".

Дякую. Шановні народні депутати України! Шановні громадяни України! Зараз в розгляді проект Постанови про продовження роботи сесії. "Опозиційний блок" на засіданні фракції прийняв рішення підтримати постанову цю. Але, для того, щоб вона не була формальною, як в попередні роки, то нам треба одночасно внести зміни до календарного плану. Щоб ми чітко і ясно призначили, коли у нас пленарні тижні. Бо сьогодні є нагальні закони, які необхідно, щоб ми розглянули. Крім того, пане Голово, я звертаюсь до вас. На сьогодні, на щастя, в Україні діють ще закони України такі як Кодекс законів про працю, Закон України "Про відпустки", Закон України про статус народного депутата України. І я одразу зараз звертаюсь до вас, щоб ви взяли на особливий контроль питання табелювання народних депутатів України. Тому що, якщо ми зараз приймаємо рішення про продовження роботи сесії, це говорить про те, що комітети мають стабелювати народних депутатів України. І щоб не було, як минулого року, депутат на Сейшелах, на Кіпрах і інших, а йому тут малюють "вісімки", і з державного бюджету виплачується заробітна плата. Тому давайте не будемо обманювати людей, давайте тоді внесемо зміни до календарного плану, призначимо пленарні тижні, чотири пленарні тижні, і в нормальному режимі приймемо ті закони, у нас сьогодні біля 5 тисяч законів, які чекають громадяни України, які внесені до Верховної Ради України. Я пропоную не підтримувати антинародну пенсійну реформу, антинародну медичну реформу. Давайте, у нас є час, обговоримо їх, давайте поспіхом не будемо голосувати, але давайте не будемо обманювати людей. Якщо приймаємо рішення про продовження роботи сесії, то призначаємо пленарні тижні. Дякую. Обговорення завершено. Ще "Батьківщина", Соболєв. І прошу всіх заходити в зал, через 2 хвилини відбудеться голосування. Соболєв, "Батьківщина". Наша фракція підтримає продовження і незакриття роботи сесії тільки за однієї умови. Ми вважаємо, у нас є два варіанти. Варіант перший – це наступний тиждень сесійний, і ми прислуховуємось до пропозицій Голови Верховної Ради. Але другий варіант – нам треба визначити чіткий перелік питань, з якими ми виходимо на роботу чи щотижнево чи через тиждень. Саме це і є пропозиція нашої фракції. Бо якщо в цьому переліку питань знову не буде жодного питання, яке наповнює бюджет держави, які фактично захищають наших громадян, то від того, що ця Верховна Рада буде працювати ще додатково, буде гірше тільки людям. Тому давайте негайно робочу групу, напрацьовуємо перелік питань, які вносяться, і вносимо це як календарний план. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Обговорення завершене. Під час обговорення прозвучала пропозиція, щоб ми зробили тиждень з 7 по 21 липня в пленарних засіданнях, щоб ми зробили, і я її поставлю після голосування. Спочатку ми голосуємо пропозицію, яка була роздана, а потім – пленарний тиждень. Домовились, так? Отже, першою я ставлю на голосування проект Постанови про продовження роботи шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. Це моя пропозиція, прошу її підтримати, прошу її проголосувати. Голосуємо колеги,

За-215 Я поставлю на повернення. Прошу зайняти робочі місця. Це не потребує повернення, бо це є організація роботи Верховної Ради України. Отже, я ставлю ще раз на голосування питання про продовження роботи шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати, голосуємо.

Колеги, я поставлю третій раз цю пропозицію на голосування, я прошу всіх відповідально голосувати. Я ставлю останній, третій раз пропозицію про продовження роботи шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. Прошу підтримати, прошу голосувати.

Пропозиція не знайшла підтримки в залі. Я, колеги, зараз хочу зачитати, що надійшла вимога про оголошення перерви від двох фракцій парламенту: від фракції "Батьківщини" і фракції "Самопоміч". Притому, що обидві фракції хочуть провести реальну перерву, а не замінити її виступом. І тому я зараз запрошую в час перерви всіх голів і представників фракцій до себе на нараду. І оголошую перерву на 30 хвилин. Прошу всіх представників і голів фракцій до Голови Верховної Ради України і в 11:05 прошу всіх бути в залі для продовження нашої роботи. Дякую.